Karanac. **Jasmina Karanac** Hvala, predsedniče.Poštovani ministre Nedimoviću, koleginice i kolege, koleginice i kolege, SDPS, kao socijalno odgovorna stranka, brinući o svakom pojedincu, o zajednici, o zdravstvenom stanju građana, uvažavajući potrebu da se zbog pandemije korona virusa umanje svi negativni aspekti, podržava predlog da se popis u Srbiji koji je trebalo da bude održan u aprilu pomeri za oktobar ove godine, a ako epidemiološka situacija bude nepovoljna da se popis održi onda kada se za to steknu bezbedni uslovi.Ovaj predlog je razumljiv i očekivan, jer je popis stanovništva izuzetno važan za jednu zemlju, za njenu ekonomsku budućnost i moraju se dobiti tačni podaci o broju stanovnika po opštinama i gradovima, njihovoj starosti, polu, obrazovanje, zanimanju, materijalnom i socijalnom statusu.Pored

Popis je sveobuhvatan, obuhvata čak i odgovor na pitanja kako idemo na posao, da li svaka škola u Srbiji ima toalet.Podaci dobijeni na popisu koji se sprovodi na svakih deset godina su izuzetno značajan parametar i oni daju smernice za efikasno planiranje društvenog i ekonomskog razvoja zemlje za sledeću deceniju. Na osnovu tih rezultata država kreira obrazovnu, socijalnu, zdravstvenu, ekonomsku politiku, planira proizvodnju i potrošnju, ulaže u infrastrukturu, izgradnju puteva, bolnica, vrtića, ulaže u privredu, što sve utiče na raspodelu budžetskih sredstava i na kraju se odražava na lični standard i kvalitet života svakoga od stanovništva je instrument kojim je moguće doći do poboljšanja statusa i položaja svakog pojedinca, kao i pripadnika nacionalnih i drugih zajednica. Određena prava manjina regulisana su u zavisnosti od procenta njihove zastupljenosti, kao što su pravo na školovanje i udžbenike na maternjem jeziku, pravo na informisanje. Srbija ima 22 nacionalna saveta nacionalnih manjina i oni imaju prava na sredstva iz budžeta za promociju kulturnih i obrazovnih delatnosti. I ne samo da ih imaju, oni ta prava i koriste.Republički zavod za statistiku prihvatio je predlog da nacionalna veća nacionalnih manjina aktivno i na svim nivoima učestvuju u radu tela koja organizuju popis, od republičkog, preko pokrajinskog, pa do gradskog i opštinskog nivoa. Nacionalna veća biće uključena i u pomoć u prevođenju materijala za popis na jezicima nacionalnih manjina u medijsku kampanju za popis. Zato ne postoji opravdan razlog da iko bojkotuje popis.Pored

nas je od velike važnosti i rezultat popisa u zemljama u okruženju u kojima žive Srbi, ne mešajući se u popis, već da bi se utvrdio tačan broj Srba u tim zemljama, jer će ne osnovu procenta zastupljenosti moći da crpe prava koja su im Ustavom zagarantovana.I u zemljama u okruženju, ali i mnogim zemljama EU popis je odložen zbog pandemije. U nekim zemljama čak i za 2022. godinu zato što je popis najsloženije i najobuhvatnije, čak i najskuplje statističko istraživanje. Odluka da bude odložen kod nas doneta je zbog nepovoljne epidemiološke situacije koja bi mogla da ugrozi kako pripreme za popis, tako i samo sprovođenje popisa na terenu.Popis terenu.Popis zahteva obuku oko 20.000 kandidata za instruktore i popisivače, što u ovom trenutku bio veliki epidemiološki rizik. Još veći rizik je izlazak popisivača na teren koji treba da obiđu svaki stan, svaku kuću, da uđu u staračke domove, internate, studentske domove, prihvatne centre, kolektivne smeštaje da bi popisali kompletno stanovništvo. Zato je odlaganje popisa najrazumnije rešenje.Koliko god da je popis važan, važnije je da izbegnemo opasnost od širenja zaraze i da ovaj proces sprovedemo kada se steknu bezbedni uslovi, ne rizikujući ni zdravlje ni živote ljudi.Na kraju da zaključim da je neophodno da se svi pokažemo maksimalno odgovorno, da se striktno pridržavamo mera i da se što više nas vakciniše, da bismo se što pre vratili normalnom životu i svim redovnim aktivnostima, kako pojedinci, tako i društvo uopšte.Pošto uopšte.Pošto je ministar poljoprivrede ovde prisutan, moram da kažem da i popis poljoprivrede će biti odložen i da se on neće održati u isto vreme kada i popis stanovništva, i to je dobro, jer popis poljoprivrede treba oslika stanje na terenu, da oslika strukturu poljoprivrednih gazdinstava kako bi država mogla da planira pomoć i da donosi odluke kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja.Moram proizvodnja.Moram da napomenem da očekujem da će ovi rezultati biti mnogo bolji u odnosu na prethodni popis, budući da država, kao nikada ranije, ulaže u poljoprivrednu proizvodnju, subvencioniše poljoprivredna gazdinstva, od nabavke mašina i traktora do subvencionisanja podizanja voćnih, povrtarskih zasada do stočarske proizvodnje. To je dobar podsticaj da poljoprivrednici proizvedu više, ali postoji jedan problem, a to je šta kada proizvedemo, kako da plasiramo te proizvode. Ja razumem i zakone tržišta, zakone ponude i tražnje, ali moramo naći modus da nekako pomognemo poljoprivrednicima da plasiraju svoje poljoprivredne proizvode.Ja sam nedavno ovde u Skupštini napomenula da je trenutno najveći problem – velike količine neotkupljenog krompira u zapadnoj Srbiji i ukoliko država na interveniše, molim i apelujem ministra, on zna za to, čak je i govorio nekoliko puta na terenu, čak je država i pomogla da se neke količine otkupe, ali to je minimalno. Ukoliko taj krompir ne bude plasiran, preti da ugrozi prolećnu setvu. Još jednom apelujem – učinite nešto ako već nije kasno. Hvala. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Jasmini Karanac.Vreme za poslaničku grupu je još tri minutaReč

komentara, pre svega, zbog pitanja, a isto tako zbog javnosti. Što se tiče prvog dela vaše diskusije, a vezana je za tržište, hvala Bogu, pre nekoliko meseci sumirani su rezultati za 2020. godinu, godinu koja je bila obeležena koronom. Srbija je izvezla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 4,2 milijarde dolara. Poređenja radi, 2017. godine to je negde oko 2,8 milijardi dolara, a pet godina pre toga, čini mi se, 1,9 milijardi dolara, onda vidite gde se mi nalazimo. Zašto se to desilo? Zato što smo nalazili nova tržišta i zato što smo imali kvalitetnu robu koju smo mogli da ponudimo.Da ne bih previše zamarao skup i dužio čitavu priču, neka tržišta na kojima nikada nismo izvozili je, na primer, tržište Kine. Na tržište Kine u ovom trenutku izvozimo gomilu poljoprivrednih proizvoda.Na tržište Indije izvozimo jabuke, u Kinu goveđe meso, jagnjeće meso, izvozimo med, izvozimo vino. Nismo imali do sad tržište Turske za izvoz goveđeg mesa, odnosno bescarinski izvoz goveđeg mesa. Mi od juče ponovo, na osnovu Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom, ponovo izvozimo za Tursku govedinu.Takvih primera je još mnogo i mislim da su tržišta na koja mi treba da plediramo pre svega tržišta Bliskog Istoka koje je dobro platežno sposobno, ali za neke vrste roba, poput svinjskog mesa, moramo da gledamo malo dalje od nosa. Pre svega, mislim na prostor Vijetnama gde nisu toliko strogi propisi kao u slučaju Kine u pogledu afričke kuge svinja. Mi smo već uveliko podneli aplikaciju i čekamo odgovor vijetnamske strane za to. Sad će neko pitati - zašto Vijetnam, odakle cela ta priča? Jedan od najvećih potrošača svinjskog mesa na svetu jeste Vijetnam, jeste da je malo daleko, ali dobro plaćaju.Što se tiče ukupne trgovine, ona je najviše usredsređena na EU i na zemlje CEFTE, ali nemojte zaboraviti da mi preko 200 miliona dolara izvezemo jabuka, na primer, na prostor Ruske Federacije.To su stvari koje pokreću društvo, jer ako nemate tržište, ako nemate gde da plasirate vi ona džaba proizvodite, jer ćete pre ili kasnije zatrpati sami sebe sa određenom količinom hrane kojoj će posle krenuti da opada cena.Ono što je nova naša prilika, i razgovarao sam ovih dana sa nekoliko velikih ritejlera, to su robne marke i finalni proizvodi pod našim robnim markama koje bismo mogli da plasiramo u te ritejl lance. Te robe fali. Nama fale količine i moramo da uradimo mnogo na tome. Zbog toga će Vlada Republike Srbije doneti posebnu uredbu vezanu za nabavku nove opreme koje ja namenjena prehrambenoj industriji da bismo dostigli te količine koje su neophodne ne samo za potrebe ritejl lanaca na prostoru Srbije, nego nemojte zaboraviti da su to multinacionalke koje mogu da plasiraju na bilo koju tačku u našem okruženju, pre svega mislim na tržište Bugarske, Mađarske, Rumunije i ostalih zemalja koje se nalaze u našem neposrednom okruženju.Što se tiče krompira, mi smo upravo na taj način, razgovarajući sa velikim trgovinskim lancima, uspeli određene količine krompira iz Gornjeg Milanovca, Ivanjice, da plasiramo tamo. Tu ima dve vrste problema. Jedan se pojavio zbog izuzetno plodne godine i izuzetno visokih prinosa. S druge strane, bile su dobre cene prethodnih godina i odmah to, kao nekad malina što je išla, okrenuli se svi u tom pravcu. Drugi problem koji se javio pred nama to je zato što ne rade hoteli, restorani, ne rade sale za proslave i potrošnja se smanjila. Samim tim, čim padne potražnja automatski dolazi do obaranja cena koja je na strani ponude izuzetno izražena.Ono što mi moramo da radimo to je da se prilagodimo ovim velikim lancima, u smislu kalibracije robe, u smislu pakovanja robe, i to je naš sledeći posao. Sad su nam kupili ovo što smo mogli da im ponudimo, ali moraćemo dosta da radimo na ovome. Znate kako, u današnjem svetu hrane gospodin kupac je neprikosnoven. Zahvaljujem se ministru Nedimoviću.Reč ima potpredsednica Narodne skupštine Marija Zahvaljujem potpredsednice.Poštovani ministre sa saradnikom, pokušaću da u par minuta, koliko imam ispred poslaničke grupe JS, ukažem na važnost popisa, jer će nam on dati realnu analizu gde smo i koliko nas je, upoređujući sa poslednjim popisom. Sa ogromnim nestrpljenjem očekujem nov popis, jer mislim da će nam on u mnogome pomoći za planove koji se tiču populacione politike, migracija, obrazovanja, ali i za planove za budućnost naše zemlje.Kada gledamo statistiku, ona kaže da se u desetogodišnjem proseku rađa 66 hiljada beba, a umire više od 100 hiljada ljudi, što praktično znači da 36 hiljada manje godišnje. Srbije je potrebno više novorođenčadi da bi se održala prosta reprodukcija i mi smo na osnovu zvaničnih statističkih podataka koji se odnose na demografiju upalili alarm i država je donela konkretne mere da reši probleme iz ove oblasti koji se tiču nepovoljnog odnosa mortaliteta i nataliteta.Populaciona politika koja bi zaustavila promaju koja sve jače duva među proređenim stanovništvom se sprovodi i godinama unazad i 2020. godine su uvećana sredstva za prvorođeno dete kako bi se motivisali mladi bračni parovi za drugo i treće dete, ali trebamo da motivišemo i majke koje rađaju troje i više dece i da ih prosto nagradimo. Tu je bilo nekih priča i o porodičnim penzijama za majke koje su rodile, ne znam, više od četvoro dece, jer upravo tako čuvamo srpsku porodicu, a u krajnjem slučaju šta će nam popis ako nas nema kao naroda?Treba da se pohvale i lokalne samouprave koje iz svojih koje iz svojih budžeta pomažu porodice. Dobar primer je Jagodina koja kroz direktnu pomoć pomaže višečlanim porodicama, stimuliše mlade ljude da zasnivaju porodice. Isto tako je dobar primer i grad Kraljevo koji kroz projekat kartica „Tri plus“ pomaže porodicama sa troje i više dece.Ministre, znate da je priča u gradu jedno, a da je priča u selu drugo i ono što moramo da uradimo to je da sačuvamo naša sela. Populaciona politika u selima mora da bude deo ekonomske, agrarne, razvojne i kulturne politike. Ona mora da napravi raskid sa dosadašnjom praksom koja je mlade istiskivala iz sela i poljoprivrede. Zato je važno da se poboljša položaj i ove privredne grane, da se investira u saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu seoskih područja.Uslov za bilo kakav napredak je poboljšanje socijalnog osiguranja, ali i obrazovanja i prosvećivanja mladih poljoprivrednika. Ministre Nedimoviću, drago mi je što se danas tu jer je vaše ministarstvo na dobrom putu da zaštiti poljoprivrednike, da zaštiti sela jer je Srbija uvek bila zemlja poljoprivrednika i nova subvencija koju ste najavili od aprila meseca za kupovinu traktora je još jedan podsticaj za naše zemljoradnike i sa stalnim otvaranjem novih tržišta stvara se i veća potreba za srpskim proizvodom.Koliko je bitan popis stanovništva, toliko je bitan i popis poljoprivrede i pre svega zbog nacionalne potrebe jer znamo koliko je poljoprivreda značajna i koliko je njeno učešće u BDP bitno i za sve buduće poljoprivrednike je to značajno jer evropski fondovi dodeljuju sredstva upravo na osnovu tog popisa.Imamo popisa.Imamo problem i sa odlaskom stanovništva iz unutrašnjosti Srbije ka Beogradu, Nišu, Novom Sadu, što zbog posla, što i zbog boljih uslova za školovanje. Pričam o srednjim školama i fakultetima, ali i osnovnim. Imate na primer na primer primer da u Beogradu skoro svi imaju tablete, dok u unutrašnjosti nemaju i tu treba da se pokrene priča kroz Ministarstvo prosvete da proba da odvoji sredstva i da izjednačimo status osnovaca u Srbiji. To je jedna od podsticajnih mera koja bi uticala na to da zadržimo naše građane u unutrašnjosti Srbije.Nije samo Srbija u problemu što se tiče broja pada stanovništva. Mnoge zemlje su u problemu počev od Italije, Japana, Španije i drugih zemalja i dovoljan je podatak, čisto poređenja radi, i da je 1950. godine da su žene za života imale prosečno 4,7 dece, a sada je to oko 2,1 dete i to je globalni problem.Jedinstvena Srbija će podržati pomeranje datuma popisa iz razloga što trenutno u epidemiološkoj situaciji ne postoji mogućnost da 15 hiljada popisivača adekvatno obavi ovaj bitan i složen posao. Podržaćemo i Odbor, odnosno amandman Odbora Odbora kojim se predviđa mogućnost da se popis čak pomeri za 2022. godinu. Čuli smo danas u izlaganju koleginice Tomić da su to uradile Rumunija i Nemačka. Kao što sam rekla, u danu za glasanje Poslanička grupa JS podržaće predložene izmene.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, danas na dnevnom redu imamo Predlog zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova 2021. godine.Zakon je usvojen početkom prošle godine, ali usled aktuelne situacije u celom svetu i nepovoljne epidemiološke situacije ne bi bilo bezbedno kako za popisivače instruktore, tako i za građane Republike Srbije da se ovaj popis sprovede u zakonom predviđenom roku.Stoga

koristiće se lap top računari.Prvi put na ovom popisu pitanja o broju biološke dece biće postavljeno i muškarcima. Popis stanovništva nije novina na našim prostorima, imali smo ih mnogo do sada. Početkom 19. veka, tačnije 1834. godine, sproveden je prvi popis u savremenom smislu te reči. Dinamika popisa stanovništva, domaćinstva i stanova, ušla je u tzv. periodični sistem popisa, što podrazumeva da se popis mora izvršiti na svakih 10 godina, kako bi se morala pratiti demografska i druga kretanja stanovništva.Popisom se utvrđuje ukupan broj stanovnika, domaćinstva i stanova u Republici Srbiji, kao i svi drugi podaci koji su od najvećeg značaja, poput ekonomskih, obrazovnih, migracionih tokova, statistika koja se odnosi na etnička i druga obeležja stanovništva. Svi ovi podaci neophodni su da bi se dobila što preciznija slika trenutnog stanja stanovništva u zemlji, ali da se predvide budući tokovi.Stanovništvo je najvažniji resurs svake države. Srbija je mala zemlja sa dugom i bogatom istorijom, tradicijom i kulturom. Poslednji popis sproveden je 2011. godine, i po tada dobijenim podacima u Srbiji je živelo sedam miliona i oko 200 hiljada stanovnika. Od tada do danas Srbiju je napustilo oko 600 hiljada građana i prema nekim procenama na predstojećem popisu možemo da očekujemo manje od sedam miliona stanovnika. Skoro sve države evropskog kontinenta, pa tako i Srbija decenijama beleže veću stopu mortaliteta u odnosu na natalitet, a primetno je tzv. starenje populacije.

već je dosta intenzivnije na jugu Srbije, nego na severu. U Jablaničkom okrugu najveći pad zabeležen je u Leskovcu, koji je administrativni centar ovog okruga. Demografski, najveći pad stanovnika ima Crna Trava, Babušnica i Majdanpek, dok se beleži procentualno povećanje stanovnika u Novom Pazaru i beogradskim opštinama Zvezdara i Surčin.Imajući u vidu prethodno rečeno, ukazao bih na dve stvari, jedna koja se tiče depopulacije srpskog sela, i druga koja se odnosi na bojkot izbora od stane albanskog i bošnjačkog stanovništva. Jedan od najvećih društvenih problema u Srbiji jeste brzo smanjivanje seoskog stanovništva, tj. depopulacija sela. U selima uglavnom živi starije stanovništvo, natalitet u selima izuzetno mali, dok je stopa mortaliteta sve veća, prirodni priraštaj negativan. Ukoliko se ovakav trend bude nastavio, bojim se da ćemo suočiti sa masovnim izumiranjem sela, i smatram da bi država trebala da se aktivno bavi ovim pitanjem.Poljoprivreda je jako važna grana naše privrede, a daljom depopulacijom i odlaskom mlađih generacija iz sela neće imati ko da se bavi proizvodnjom hrane i osnovnih životnih namirnica. Na državi je da svojom politikom i subvencijama motiviše mlade da ostanu na selu, obrađuju zemljište i stvaraju svoje porodice.Drugi problem na koji želim da ukažem je više političke prirode. Popis iz 2011. godine, kao i prethodna dva, bila su pod jakim uticajem političkih događaja.

S obzirom na sve ove okolnosti ne možemo da utvrdimo tačan broj stanovnika u ovim opštinama, već se oslanjamo na procene međunarodnih organizacija.Nadam se da će državni organi učiniti sve da do bojkota ne dođe na ovom popisu, kao što je to činjeno na par prethodnih popisa.

dobila bi se precizna slika stanja stanovništva u zemlji, ali da se predvide budući tokovi i aktivnosti državnih organa i institucija.Poslanička grupa SPS će u danu za glasanje podržati Predlog zakona o popisu stanovništva.

ja sam Milija Miletić i dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji. Inače, ovde u Skupštini Srbije predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku, a izabran sa liste SNS – Aleksandar Vuči – Za našu decu.Inače, i u prethodnom periodu sam govorio o problemima naše jugoistoka Srbije, problemima koji se dešavaju u našim selima, u brdsko-planinskim područjima, u područjima sa težim uslovima života. Sve ovo što sam govorio u prethodnom periodu videće se sada po popisu koji će biti odrađen. Mi sada ovde govorimo o popisu stanovništva i produženju roka za oktobar mesec, gde ćemo tačno videti kako i na koji način gubi stanovništvo, kao prvo velika populacija naših ljudi iz tih naših sredina van

života.Suština svega jeste da mi moramo ovde i u Skupštini zajedno sa našom Vladom imati i obavezu i mogućnost da u narednom periodu više ulažemo u takva područja, jer se stvarno vidi koliki je broj stanovnika bio, recimo 2011. 2001. godine, koliko će biti sada, odnosno 2022. ukoliko se usvoji amandman da bude popis 2022. godine.Inače,

da se stvari koje su loše dešavaju u takvim sredinama i da moramo mnogo veću pažnju staviti na takve opštine, pomoći takvim ljudima, obezbediti veće investicije, dati veće oslobađanje za privrednike, za poljoprivrednike, jer je to jedini način da tamo ljudi ostanu da žive.Parametar koji će pokazati koliko je manje ljudi ostalo u takvim opštinama u odnosu na prethodni period je alarmantan i mislim da smo svi u obavezi da te probleme rešavamo putem većeg ulaganja, većih investicija, veće pažnje.To će biti jedini način da se obezbedi ostanak u takvim sredinama. To konkretno važi i za one ljude koji žive na selu, žive od sela. To isto važi za privrednike koji žive u tim malim sredinama. Oni moraju imati veće stimulacije, da se za te njihove potrebe obezbedi više sredstva za svako gazdinstvo, za svaku ženu na selu, za svako dete na selu, za svakog privrednika koji u takvim sredinama živi i radi.Ja

danas raspravljamo o veoma važnoj temi, popisu stanovništva koji je trebao da bude u redovnom roku ove 2021. godine, ali koji iz objektivnih razloga koji su svima razumljivi moramo da odložimo za sledeću godinu.To nije slučaj samo kada govorimo o našoj zemlji, to je slučaj i sa ostalim zemljama. Gotovo sve zemlje regiona su se već odlučile na sličan korak i moram da priznam da sa velikim nestrpljenjem iščekujem rezultate popisa upravo u zemljama regiona, jer će taj popis dati pravu sliku o tome u kakvoj se da kažem, situaciji nalazi veliki broj Srba u regionu, o njihovom položaju, ali i odnosu koji države regiona imaju prema srpskom narodu.Kada govorimo o položaju Srba u regionu, nažalost uglavnom govorimo o problemima sa kojima se Srbi u regionu suočavaju. Neretko su ugrožena osnovna prava, neretko su proganjani, neretko su maltretirani. Negde nije rešen status, kao na primer u Sloveniji, pa tamo čak nije ni priznat status nacionalne manjine, a negde nemaju pravo ni na maternji jezik. Da ne pričamo o pravu na školovanje na maternjem jeziku ili informisanju itd. to je već mnogo viši nivo.Iako nam od nekih iz Slovenije stižu razne zamerke, a svi znate na koga mislim, ima jedna gospođa koja bi želela da odlučuje o tome ko će biti na vlasti u Srbiji, a kada pogledamo odnos Slovenije prema srpskom narodu u Sloveniji, zaključak bi bio da bi gospođa Fajon trebala trebala više da se fokusira na demokratizaciju Slovenije i da predloži neke aktivnosti ka poboljšanju vladavine prava u toj zemlji, zaštiti ljudskih i manjinskih prava, na primer, itd.Zašto ovo ističem? Zato što su Srbiji u Sloveniji najbrojnija nacionalna zajednica, a ipak nisu priznati kao nacionalna manjina. Dakle, ne ostvarujemo tamo kolektivna prava, nismo predstavljeni u slovenačkom parlamentu, srpski jezik nije priznat kao manjinski jezik, nemamo medije, nemamo školu na maternjem jeziku, praktično, otvoren je put ka asimilaciji.Kada govorimo o Severnoj Makedoniji, tu bar imamo pravo na obrazovanje na maternjem jeziku, doduše deklarativno, jer se u promilima meri broj Srba koji pohađa nastavu na srpskom jeziku, odnosno ostvaruje to Ustavom garantovano pravo. To su tri opštine – Staro Nagoričane, Kučevište i Tabanovci, s tim što treba imati u vidu da nas u Makedoniji ima ne manje od 36 hiljada, doduše, po popisu iz 2002. godine, a opravdano treba smatrati da nas je značajno više.Dakle, nikako se ne može reći da je položaj Srba u Severnoj Makedoniji zadovoljavajući, prvenstveno zato što ne uživamo slobodu veroispovesti, koja je takođe garantovana njihovim Ustavom. Ljudi treba da znaju da nam je zabranjena naša crkva, kanonski priznata. Ali, za razliku Ali, za razliku od Slovenije, koju sam pominjao, barem imamo status nacionalne manjine, pa onda imamo po neku TV emisiju, pa imamo radio emisiju, ali to svakako nije ni približno zadovoljavajuće, tim pre što Srbija redovno finansira aktivnosti makedonskog Nacionalnog saveta, izdavačku aktivnost, informativnu delatnost Makedonaca u Srbiji, itd.Posebno je problematičan položaj Srba u Crnoj Gori. Tamo nit smo nacionalna manjina, niti smo konstitutivni narod. Nemamo pravo na upotrebu maternjeg jezika, ne dobijamo finansijska sredstva iz budžeta, dakle, od države, za negovanje prosvetnog, kulturnog identiteta, a da ne pričamo o potpunoj nesrazmernosti kada govorimo o zastupljenosti u državnim organima, odnosno u državnoj službi. A treba pomenuti da nas je tamo gotovo trećina.

podkategorije – Srbi povlaka Crnogorci i Crnogorci povlaka Srbi. Kada i te dve kategorije dodamo onima koji su se izjasnili kao Srbi, ima nas 29,36% i evo, ako želite, kako to izgleda po opštinama u Crnoj Gori: Andrejevica – 5.071 stanovnik,

19.921, Srba 1.144, Žabljak – 3.569, Srba 1.521. I ukupno, od 629.029 građana, 182.046 je onih koji su se izjasnili kao Srbi.Dakle, gotovo trećina stanovništva, trećina građana, minimum, plus još mnogo više onih koji se izjašnjavaju da govore srpskim jezikom, njih je gotovo 47%. A u stvarnom životu kao da ne postoje, kao da ih nema, kao da su statistička greška. To je sve posledica politike koju je vodio Milo Đukanović, a ta antisrpska politika je eksplodirala nakon 2006. godine, posle sumnjivog referenduma, kada se Crna Gora odvojila od Srbije.Pokojni patrijarh Irinej je jednom prilikom izjavio da ga položaj Srba u Crnoj Gori umnogome podseća na položaj Srba u NDH. Mnogi su ga osudili zbog te izjave, ali ja mislim da nije pogrešio u oceni.Bilo kako bilo, promene su se dogodile. Milo Đukanović je na putu ka političkoj istoriji, tačnije ka smetlištu političke istorije, a na novim vlastima je da poboljšaju položaj i status Srba u Crnoj Gori. Videćemo da li će pokazati političku volju za to i kako će to ići. Zato sam i rekao u uvodu da sam nestrpljiv u pogledu iščekivanja rezultata novog popisa stanovništva.Posebna tema je položaj Srba u Hrvatskoj. O tome se mogu stotine i stotine knjiga napisati i stotine i stotine filmova ali, nažalost, o tome najviše znaju upravo Srbi koji žive u Hrvatskoj. Oni tamo žive i dnevno su izloženi najrazličitijem maltretiranjima, najrazličitijim proganjanjima, ali i potpunim ignorisanjem i zanemarivanjem osnovnih ljudskih i manjinskih prava, svakog dana, na svakom nivou.Pre neki dan, Milanović u napadu histerije, kad god ima napad histerije on tako izvređa Srbe, izvređa srpske predstavnike, izvređa Beograd, najmonstruoznije uvrede na dnevnom nivou dobijamo sa te strane i ono što je najgore, to ne nailazi na osude. To ne dotiče ni Tanju Fajon ni ostale iz Evrope, niko od tih dežurnih dušebrižnika se ne oglašava, „suza moja nema roditelja“, što bi rekao veliki Njegoš kad su u pitanju Srbi i to malo Srba što je ostalo u Hrvatskoj, a videćemo posle i neke brojke, i to malo što nije proterano u „Bljesku“, što nije proterano „Oluji“, ne može da ostvari svoja prava koja im, ponavljam, Ustav garantuje.To se najbolje videlo u Vukovaru, gde Srbi uprkos činjenici da ih je gotovo 35%, ne mogu da dobiju ćirilične table, gradonačelniku se ne sviđa ćirilica i to je to. On je jači od Ustava, može mu se.Sad, zamislite da tako nešto u Srbiji. Zamislite da u bilo kom delu Srbije dođe do situacije u kojoj se ne poštuju Ustavom garantovana manjinska prava, bilo koje manjine. Zamislite to. to. Sva Evropa bi se momentalno digla na noge. Svaki ćata u evropskoj administraciji bi momentalno osudio, u roku od dva sata bi svi osudili. Nizale bi se deklaracije, rezolucije, osude, pretnje bombardovanjem, pretnje sankcijama, ko zna čega je bilo.Dakle, ono što se Srbiji gleda kroz lupu, to za ostale države izgleda da ne važi. Ljudska prava? Ma nije to važno. Položaj Srba u vašoj zemlji? Koga to zanima. Jer, kako drugačije objasniti sistemsko i sistematsko zanemarivanje prava našeg naroda i činjenicu da nas je od popisa do popisa sve manje u Hrvatskoj. Ako sve to nije tako, ja pitam – gde nestade toliki narod?Hajde da se podsetimo da je u SR Hrvatskoj, Socijalističkoj Republici Hrvatskoj bilo 582 hiljade Srba. Godine baš nakon onog izbacivanja konstitutivnosti, o kome je pričao moj kolega Đorđe Todorović, koji je naš ovlašćeni predstavnik za ovu raspravu, dakle 1991. godine u onakvoj atmosferi 582 hiljade Srba je smoglo snage da se izjasne kao Srbi, u onakvoj atmosferi. Naravno da u taj korpus treba svrstati još oko 100 hiljada onih koji su se izjasnili kao Jugosloveni. Lakše im je valjda bilo tako, ne treba ih osuđivati, treba razumeti.Ako tome dodamo 74 hiljade, onih koji su odbili da se izjasne, a znamo da je većina Srba iz tog korpusa, da li zbog straha, da li zbog nelagode, su odbili da se izjasne, sećamo se konteksta i čitave histerije koja je tada bila na delu, onda nas to ukupno dovodi do cifre od između 750 hiljada i 800 hiljada Srba u Hrvatskoj, te 1991. godine. Sada se nameće pitanje, a gde su ti ljudi? Gde su ti ljudi, ako uzmemo u obzir rezultat popisa iz 2011. godine, kada je svega 186 hiljada Srba, ili 4,36%? dobro i gde su oni i šta se dogodilo sa njima ali ova pitanja su zapravo pitanja za vlade tih države i za evropske dušebrižnike.Ne želim da potrošim svo vreme za raspravu, analiziraću sad još i situaciju u Federaciji BiH, Albaniji i ostalim državama, gde postoji pregršt problema, želi da zaključim da je vreme da se svi u regionu ugledaju na Aleksandra Vučića, da ostave nesuglasice iz prošlosti, i da se okrenemo budućnosti u kojoj moramo da sarađujemo i da zajedno radimo za dobrobit naših građana.Mir i politička stabilnost, u regionu, su preduslov za svaki vid napretka i kada govorimo o ekonomiji, i kada govorimo o borbi protiv korona virusa, a i u svakom drugom smislu. Drago mi je i ponosan sam što je Srbija, koju vodi Aleksandar Vučić, prednjači, da kažem, u očuvanju mira i političke stabilnosti u regionu. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Branimir Jovanović, šef poslaničke grupe.Izvolite. Hvala, poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, koleginice i kolege, popis nije samo prost skup podataka o broju stanovnika, kako često doživljavamo popis stanovništva, to je zapravo jedan skup informacija, koje nam daju uvid, na osnovu kojih možemo da radimo analize, na osnovu kojih možemo da radimo projekcije za ubuduće.Popis nije samo po sebi cilj, on nam daje jednu sveobuhvatnu sliku socijalnih i životnih uslova, u kojima žive naši građani. Upravo su rezultati popisa osnovni alat za efikasnu politiku, za planiranje i donošenje odluka. Na osnovu tako dobijenih statističkih podataka, mi možemo planirati kako da se unapredi, na primer sistem zdravstvene zaštite, kako da se ide u smeru reforme obrazovanja, koje su mere neophodne kako bi smo smanjili nezaposlenost itd.Navešću samo neke podatke sa poslednjeg popisa, iz 2011. godine, i oni govore da Srbija je tada imala sedam miliona prosek godina je bio 42,2 godine, oko 17% stanovnika bilo je starije od 65 godina. To je ukratko nešto, kada govorimo o demografskoj strukturi, što nam mnogo ukazuje o strukturi stanovništva u Srbiji.Sada ćemo, na osnovu onih podataka moći da uporedimo situaciju sa onom od pre 10 godina, da vidimo koliko smo u proseku stariji, ili mlađi, da li nas ima više ili manje, da vidimo kakva nam je sveukupno demografska slika, a podsetiću da smo već, kada govorimo o jednoj bolnoj temi, kao što je demografija, već doneli određene mere, kako bi smo poboljšali situaciju u ovoj oblasti.Kada govorimo o popisu, moram samo da naglasim da je 2019. godine, sproveden probni popis stanovništva, bio je to jedan dobar teren da se testiraju metodološka organizaciona i aplikativna rešenja, koja su prvi put primenjena, kao i svi instrumenti i novi obrasci.U tri velika grada, Beogradu, Novom Sadu i Nišu, primenjen je jedan novi oblik popisa, to je samopopisivanje, i građani su mogli sami da popune upitnike i da ih proslede putem internet aplikacije. Naravno ne dočekujem da smo mi još uvek u situaciji da, kao u Estoniji građani sami popunjavaju podatke i na osnovu toga se izvrši popis stanovništva, jednostavno na ovaj način mi smo napravili jedan pozitivan iskorak u tom smeru, a pozitivan iskorak je i to što će popisivači, u buduće na terenu, sa laptopovima, upisivati podatke direktno u elektronske obrasce i na taj način će rezultati moći da se obrađuju i objavljuju daleko brže, nego što je to ranije bio slučaj.Kada govorimo o ovim izmenama zakona, naravno potrebno je da pratimo zdravstvenu situaciju, zdravstveni bilans i u skladu sa tim da popis se obavi na jedan najbolji mogući način u skladu sa epidemiološkom situacijom. Hvala. Zahvaljujem, predsedniku poslaničke grupe.Reč ima narodni poslanik, Vojislav Vujić. Izvolite. **Vojislav

predsednik moje poslaničke grupe Dragan Marković Palma i koleginica Marija Jevđić su već pričali u ime naše poslaničke grupe i čuli ste već da ćemo da podržimo ovaj zakona. Svakako su bili srazmerno vremenu koje su imali dosta detaljniji. Ja obzirom da imam samo na raspolaganju neka tri, pokušaću samo da kažem ono što ja smatram da je vrlo bitno, što bi rekli da ostane negde zabeleženo.Čitajući neka demografska istraživanja, pošto je jedan kolega danas pričao o sličnim podacima, nisu prošli ovako, da mi Srbi nismo prošli ovako kako smo prošli od Balkanskih ratova, pa do Prvog, Drugog svetskog rata, Jasenovca, Jadova i tako dalje, da bi nas danas prostom reprodukcijom bilo 27 miliona. Znači, samo Srba bi bilo 27 miliona. Nažalost, po zadnjem popisu pokazalo se da nas ima sedam miliona. Iskren da budem, plašim se da kada budemo uradili ovaj popis sada mislim da će ta cifra da bude i ispod sedam miliona.Godine 2011. u popisu koji je rađen, učestvovalo je 37 hiljada popisivača. Od tada do danas uznapredovali smo, danas sa drugačijom opremom, sa drugačijom tehnikom, za ovaj popis je procenjeno da je dovoljno 15 hiljada popisivača. Jedan mali predlog, ovih danas sve nas koji se bavimo politikom u nekom periodu ispred nas čekaju izbori za mesne zajednice. Nekada su se, naravno i sada, ali to je nekada bilo izraženije, ljudi, domaćini utrkivali ko će da budu predsednici mesnih zajednica i ko će sa svojom idejom i iskustvom najviše moći da pomogne.Lično mislim da smo napravili jednu grešku 2012. 2012. godine kada je na inicijativu nekih poslanika koji danas nisu ovde među nama, došlo do te situacije da smo mesnim zajednicama ukinuli račune. Mesna zajednica bez para se svodi na neko dobrovoljno kulturno-umetničko društvo koje eventualno može da da neki predlog, a na žalost nema mogućnosti da samo može da učestvuje u nekim sličnim realizacijama. Zašto to kažem? Danas su se vremena promenila. Mladi ljudi su dobili želju da se bave politikom, da urade nešto dobro za svoju zajednicu i da se kandiduju na istim tim mesnim zajednicama.U ovih 15 hiljada popisivača, obzirom da će većina njih da bude sa tržišta rada. Znači, nije lako doći do tih 15 hiljada imena, svakako obučiti te ljude i čekati svakih deset godina da dođemo do nekih statističkih podataka. Mislim da bi bilo dobro da u okviru svake mesne zajednice, ispred mladih ljudi koji će da budu sastavni deo tih mesnih zajednica, popisne komisije obuče te mlade ljude, da s vremena na vreme možda mogu da urade i neke periodične preseke, da ne moramo da čekamo svaki put deset godina, nego da tu statistiku možemo lakše da ažuriramo.Ono što je isto interesantan podata i o njemu treba da se kaže nešto, je to da pored nas koji živimo, Srba koji živimo ovde u Srbiji milion i sto hiljada naših sunarodnika živi u Bosni i Hercegovini, iznosim samo te značajnije brojke, 178 hiljada u Crnoj Gori, 186 hiljada

sila koje su udarile na nas i svih nepravda koje ovaj naš narod preživeo, Bogu hvala još nas ima, jedna stvar bi bila dobra, da nikad više ne dođemo u neku situaciju da moramo sa bilo kim da ratujemo ili da naši ljudi moraju da budu ponovo mete nekih preseljavanja. Danas živimo u zemlji kada takve stvari, siguran sam neće moći da se dese zato što ni Srbija nije ono što je nekada bila. Danas smo poprilično jaki, i takve stvari ne bi trebale da nam se dese.U okviru te organizacije oko popisivača imali smo priliku danas, Žarko Obradović i ja da razgovaramo sa jednim momkom, mladim momkom konobarom, koji kaže – ako je deficit, možda bi i mi, konobari, mogli da se uključimo u te popisne komisije, da mi krenemo malo da popisujemo. Znate šta, ako mi budemo popisivali, pa sabirali sve to, pa malo zaokružili, ispašće da nas ima oko 10 miliona. Naravno, mala šala. Ali smo mu mi odgovorili - verujemo da ćete vi narednih dana da počnete da radite, zato što otprilike, kako se sada stvari dešavaju epidemiološka situacija će krenuti u nekom boljem pravcu, tako da ćemo da ostavimo popisivačima da se bave ovim statistikama, a da konobari počnu da rade svoj posao.Pošto posao.Pošto ste danas tu, ministre, i drago mi je da ste tu ispred Vlade, samo još jedno kratko pitanje ili jedan mali predlog za vas, mislim da smo o tome već razgovarali, jer nikada se nije dešavalo nešto u realizaciji.Možda bi bilo dobro, ministre, da tema koju smo jednom pokrenuli, a to su centri za informisanje poljoprivrednih proizvođača koji bi trebali da budu regionalno podeljeni u odnosu na već zastupljene kulture ili stočne fondove, budu samo češće informisani u kom pravcu trebaju da se kreću. To je danas rekao i predsednik moje poslaničke grupe Dragan Marković Palma, i siguran sam da sam da ste i vi svesni tih problema. To je jedna mala sugestija.Još jednom, ponavljam, što se tiče zakona koji je danas na dnevnom redu, poslanička grupa Jedinstvene Srbije ga svakako podržava.Hvala

Zahvaljujem, potpredsednice.Uvaženi ministre, kolege narodni poslanice, građani Srbije, Predlog zakon o izmenama Zakona o popisu stanovništva, mnogo se govorilo o tome. U pitanju je izmena koja se isključivo tiče roka održavanja.Potpuno je razumljivo da je pandemija Korona virusa diktirala da to ne možemo uraditi u periodu od 1. do 30. aprila, kako je bilo planirano, već se to pomera za oktobar i koliko god da su težnje pojedinaca da se to pretvori, možda čak i u neko političko pitanje zaista je suludo komentarisati ili odgovarati na takve optužbe.Mislim optužbe.Mislim da je dobro da se sačeka taj oktobar iz mnogo razloga, pre svega iz bezbednosnih, jer kolega Vujić je o tome govorio, 15 hiljada ljudi će biti uključeno u popisivanje tj. upola manje nego što je bilo 2011. godine, ali opet ne mali broj ljudi koji će biti direktno izloženi ličnom kontaktu da bismo došli do relevantnih podataka.Popis stanovništva je važan i ne samo stanovništva, nego i domaćinstava i stanova. To je organizovano prikupljanje podataka o stanovništvu jedne zemlje i čini mi se najvažniji statistički izvor. Nismo mi ni prva, ni jedina zemlja koja to sprovodi, samo sticajem okolnosti to se dešava u ovoj godini, pandemije korona virusom.Osnovno pitanje na koje ćemo dobiti odgovor je, zapravo koliko nas je? Govorili smo o tim ciframa, govorile su moje kolege pre mene. Osim toga što ćemo dobiti odgovor koliko nas je, dobićemo odgovor i na pitanja gde i kako živimo, ko smo mi u kontekstu starosti, što će, bojim se, biti podatak koji nam se neće dopasti, kog pola, kog obrazovanja, kog zanimanja i svih ostalih parametara koji su relevantniji na temu.Ono što je važno reći jeste da

Od toga je dve trećine stanovništva živelo u gradskim naseljima.Dobro je, ministre Nedimoviću, da ste ovde. Pretpostavljam da ćete imati jednu precizniju sliku koliko su nam u tom smislu danas sela ugroženija ili manje ugrožena. Ja želim da verujem da su manje ugrožena i nekako verujem u statistiku koja će pokazati da je više mladih ljudi koji će se posvetiti selu, zato što zaista mislim da tu jeste perspektiva Srbije, između ostalog.Ženski pol je po tom popisu iz 2011. godine, bio zastupljeniji, sa oko 51,5%. Mislim da će i taj procenat sada biti veći, ali je najbrojnija populacija bila između 15 i 64 godine. I to je negde onaj podatak koji nas sve plaši o kome smo svi govorili, a to je starosna struktura, to je činjenica da nam je stopa nataliteta u padu. Ja čak imam podatak da od 1971. do 2011. godine stopa nataliteta pala je sa 14,4% na 9,1%, dok je stopa mortaliteta porasla obrnuto proporcionalno.Jeste ovo razlog da se kao narod i država zabrinemo, međutim nismo malo uradili. Mislim da je aktuelna Vlada, zapravo tu postoji jedan kontinuitet kada je u pitanju pre svega unapređenje kvaliteta života mladih ljudi, povećanje broja zaposlenih, smanjenje broja onih koji iz, najpre ekonomskih razloga napuštaju našu zemlju i čini mi se da u ovom trenutku kada smo ekonomski lider u regionu, a možda i šire sve manje postoji razlog da nam mladi ljudi odlaze.Da li u tom smislu imamo problem da možda stručnjaci budu plaćeni negde u inostranstvu više nego kod nas? Da, ali sa druge strane praksa je pokazala da, čak ni zemlje Evropske unije koje smo u nekom periodu stanovništvo i prikazivali kao obećane zemlje, više to nisu.Pandemija korona virusa pokazala je da je ipak važno živeti u odgovornoj državi, u državi koja brine o svom stanovništvu, pre svega. Potvrda za to jesu vakcine, jeste ovaj tempo vakcinacije koji imamo prilike da vidimo na dnevnom nivou, pa čak možda i ovaj vikend koji nam je pokazao koliko je ljudi iz regiona došlo u Srbiju po vakcinu.To su parametri koji su veliki plus za Srbiju i koji nedvosmisleno ukazuju na to da jesmo lider regiona, ali sa druge strane, sigurna sam da će probuditi i gnev svih onih koji nas kritikuju, uglavnom, bez razloga, koristeći neke svoje parametre da unize sve ono što imamo, dobru volju i da uradimo u prilog njihovih zahteva.Kada zahteva.Kada ukazujem na ovaj sociološki aspekt, govorim to iz razloga jer tamo gde nema stanovništva ne može biti ni države.Šta je još jedna važna kategorija ljudi koju želim da zaista svesno pozovem da razmisle? Pre svega, to su nacionalne manjine i kada to kažem, onda kao i kolega Zvonimir Stević, govorimo o krajnjem Jugu, govorim o tom političkom pokušaju da se na brzinu profitira na način što ćete svoje sugrađane i pripadnike svoje nacionalnosti ubediti kako je velika šteta za državu Srbiju ako se ne odazovete popisu. Ne. šteta će biti isključivo za vas, za vašu decu koju treba da odgajate u Srbiji, jer biti državljanin Srbiji u ovom trenutku zvanično popisan je ozbiljan benefit. Ukoliko ne veruju meni, Albanci iz Preševa i Bujanovca mogu oko toga da se konsultuju sa svim onim svojim rođacima koji su zvanično ili nezvanično popisani i stanovnici su te kvazi takozvane države Kosovo, sa čijim pasošem ne mogu da izađu, osim do Albanije, ja mislim nigde bez vize.Mnogo je važno u kojoj državi živite. Mnogo je važno da niste žrtva nečijih velikih apetita, političkih i ličnih, i to je jedan od razloga zbog kog zaista apelujem još jednom, da zdravorazumski sagledamo popis stanovništva i u odnosu na činjenično stanje se prema tome svako od nas i odredi.Sve ostalo je, čini mi se, u dobroj meri već rečeno, pa i stav poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, a to je da ćemo svakako glasati za izmenu ovog Zakona, pre svega, zato što smo stava da je zdravlje i bezbednost naših građana na prvom mestu i da oko toga nema kompromisa, šest meseci nije rok koji je ko zna koliko tragičan.Sigurna sam da ćemo u oktobru imati uspešan popis stanovništva koji će pokazati da brojke nisu tako strašne, a onda nam i dati zadatak kako da kao visoki Dom, kao narodni poslanici pomognemo da nam statistika svake godine bude što bolja, makar u ovoj starosnoj strukturi.Hvala.

pred nama je danas Predlog zakona o izmenama zakona o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova u 2011. godini.U ovom Zakonu je definisano da se popisivanje sprovodi od 1. do 30. aprila 2021. godine, ali imajući u vidu činjenicu da je pandemija Kovid 19, nije moguće sprovesti kvalitetan i bezbedan popis, jer zahteva direktan kontakt popisivača i građana.Zato se ovaj popis odlaže za šest meseci, što znači neće biti negativnih posledica po rezultat popisa, osim što će se objavljivanje konačnih rezultati započeti šest meseci kasnije nego što je prethodno bilo planirano.Terensko prikupljanje podataka, 15.000 popisivača treba da obiću svaki stan, kuću kako bi popisali kompletno stanovništvo.Poslednji

U gradskim naseljima je 4.271.872 stanovnika, dok je u ostalim naseljima 2.914.990 stanovnika. Bila je ovo prilika da se građani, između ostalog, i izjasne kojoj veri i naciji pripadaju i mnogo toga još što je važno za državu, a i same građane Republike Srbije.Po

Jedno je podleglo povredama i preminulo. Ostala deca se nalaze u Tiršovoj i u teškom su stanju.Sigurna sam da će grad Beograd, opština Čukarica, kao i nadležna ministarstva naći način da stambeno zbrinu žitelje ovog naselja, a to mogu da učine kroz razne projekte koje finansira naša država zajedno sa EU.Sveukupni EU.Sveukupni položaj Roma je loš. Zato je potrebno podizanje svesti Roma koliko je važno da učestvuju u popisu u 2021. godini, da izraze nacionalnu pripadnost i ostvare svoja prava obezbeđena Ustavom, kao i druge benefite.Što se tiče benefita, predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije su u 2018. godini uvećali roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Jednokratna novčana pomoć za prvo dete iznosi 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 dinara mesečno dve godine, za treće 12.000 dinara 10 godina i za četvrto dete 18.000 dinara mesečno 10 godina.Po statistici, svaki šesti par ne može prirodnim putem dobiti dete.

dobre primere i lokalnih samouprava, kao što je grad Kraljevo, grad iz koga ja dolazim. U slučaju kada se vantelesna oplodnja obavlja u inostranstvu grad Kraljevo obezbeđuje finansijska sredstva od 300.000 dinara, granica do koje žene mogu konkurisati je 50 godina. Takođe, za prvo dete grad pomaže sa 30.000 dinara jednokratnom novčanom pomoći. Imaju i mnoge druge povlastice koje se odnose na majke sa troje i više dece. To su popusti na gradsku toplanu, čistoću, vodovod.Mnoge žene su se odlučile da rode treće i četvrto dete. Iza ovako hrabrih majki stoji naša država koja im obezbeđuje sigurna mesečna primanja do detetove desete godine.Sve ove podsticajne mere od strane države i lokalnih samouprava doprineće natalitetu, a te rezultate ćemo videti kada budu objavljeni konačni rezultati popisa.U danu za glasanje podržaću ovaj zakon. Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Sandri Joković.Reč ima narodni poslanik Nenad Krstić.Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, jedan od zakona koji se donosi na svakih deset godina je Zakon o popisu stanovništva i imovine. Ovakav zakon je neophodan da možemo da stvorimo sliku stanovništva, kako nacionalne strukture, tako i starosne kategorije. Da dobar deo naših sela sela polako odumire znamo i tačno vidimo tu činjenicu.Dobro je što je danas ministar poljoprivrede ovde, gde svi znamo da je jedan od ključnih razloga za razvoj sela i jeste grana poljoprivrede, pa ćemo na ovakav način i steći jednu od najrealnijih slika šta se dešava u srpskom selu i koliko imamo stanovnika prvenstveno, kažem, u seoskim i ruralnim područjima, s obzirom da jedan od najvećih pokretača i ekonomije i privrede je i grana poljoprivrede.Što se tiče drugih parametara, ja bih se osvrnuo na jug Srbije, s obzirom da znamo da albanska nacionalna manjina, koja živi na jugu Srbije, su bojkotovali do sad sve moguće popise, a sve ostalo, kao pripadnici države Srbije, ostvaruju sva moguća prava, pa mislim da u ovom slučaju je poziv njima da se lepo popišu i da svi znamo koliko je Albanaca na jugu Srbije, jer znamo da Albanci imaju, da kažem, taj stav da se upisuju i na Kosovu i u Severnoj Makedoniji i u Albaniji, po potrebi, pa da fingiraju i prebrojavaju se da su u mnogo većem broju kako bi ostvarivali svoja prava u četiri različita različita regiona, odnosno u tri države.Što se tiče drugih parametara oko popisa, nadovezao bih se, maločas je kolega Aleksandar i govorio, 1991. godine na izjašnjavanju oko odvajanja Severne Makedonije, tada je u Severnoj Makedoniji bilo 295.000 Srba, a na poslednjem popisu 36, što znači da je status Srba popisanih u regionu ozbiljno ugrožen, jer i status Srba je mnogo veći i u Severnoj Makedoniji, a i u drugim republikama, kao što je Crna Gora. Samo taj parametar govori da je 1991. godine bilo 140.000 Albanaca u Severnoj Makedoniji, a znamo da je 295.000 bilo izjašnjeno Srba, što znači da je duplo veći broj bilo Srba nego Albanaca, a vidite koji status Albanci skoro polovine imaju makedonske vlade, od resornih ministara i sve ono što pripada u rukovođenju jednoj državi, a koliko u odnosu na to imaju Srbi. Zato pozivam Albance da se, koji se nalaze na jugu Srbije, popišu, da vidimo pravu i realnu sliku, da ne izvrću trenutnu situaciju i koriste samo sebi za korišćenje prava, a kada dođe zakon koji treba da slede, oni se samo pozivaju na njihova prava. I ova prava treba da poštuju i izvrše popis i onda znamo tačno situaciju kakva je realna na terenu.Hteo bih samo još da naglasim da posle ovog zakona, kažem, ministar poljoprivrede je tu, trebalo bi automatski da se uradi jedan rezime celokupne situacije, jer tu će doći do popisa i staračkih domaćinstava. Doći će do popisa i seoskih, odnosno ljudi koji žive na selu i kako bismo mogli sa hitnim merama uraditi određene određene mere i spasiti srpsko selo, 2kao što je nekad bilo osnov, pokretač privrede i opstanka na ovim prostorima.Hvala. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Nenadu Krstiću.Reč ima narodna poslanica Olivera Ognjanović.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvaženi ministre sa saradnicima, mi danas govorimo o izmeni Zakona o popisu stanovništva za 2021. godinu, koji će ujedno biti i poslednji koji se sprovodi na tradicionalan način, neposrednim kontaktom sa stanovništvom.Ono što je ovde najbitnije jeste da zbog trenutnog stanja i ugroženosti pandemijom koronavirusa, moramo biti realni da u aprilu mesecu ne može doći do ostvarenja tih planova i zbog toga moramo da ih pomerimo za oktobar mesec.Ova sprovodi strategiju za povećanje nataliteta i u tom smislu je sprovela sve moguće mere već nekoliko godina unazad kako bi Srbija napokon imala pozitivan procenat kada je u pitanju broj rođenih beba u jednoj godini.Takođe, godini.Takođe, 88 opština dobilo je ukupno 650 miliona bespovratnih sredstava za poboljšanje populacione politike u januaru mesecu prošle godine. Vlada Srbije je 2018. godine uvećala i roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete što je, priznaćete, velika pomoć i stimulacija parovima koji žele da imaju više dece, a nisu to bili u mogućnosti iz finansijskih razloga.Sa druge strane, kako bi se popravila demografska slika u Srbiji, Vlada je sebi zadala cilj da zadrži mlade u našoj zemlji i pokuša da vrati one koji su već ranije otišli u inostranstvo.Obnova i izgradnja Srbije uključuje otvaranje velikog broja radnih mesta, što daje šansu upravo mladima, ali i svima koji su bez posla. Zato je nezaposlenost sada na 9%, iako je veliki problem napravila upravo pandemija.Bitno je da ćemo na kraju dobiti pouzdane podatke o ekonomskim, obrazovnim, etičkim, vitalnim obeležjima stanovništva, zato što su oni neophodni da bismo dobili preciznu sliku trenutnog stanja i mogli da pravimo projekcije za naredni period.Što se tiče same pandemije, obraćam se građanima da izbegavaju bilo kakva okupljanja, pogotovo performanse koje su organizovali neodgovorni i neozbiljni ljudi koji ne žele dobro nikome, a pogotovo ne svojoj zemlji.Pre neki dan – Ada Ciganlija – puna ljudi, roštiljanje, lep dan, predivno. Znam da je svima dosta sedenja u kući ali, ljudi, stanite malo, mislite o bezbednosti svojoj i svojih najdražih, a pri tome ugrožavate živote i mladih i starih, dok su nam sa druge strane bolnice prepune i imamo medicinsko osoblje koje, ugrožavajući svoje živote, pokušava na svaki mogući način danonoćno da pomognu svima nama, svim bolesnima i ugroženima.Apelujem na građane Srbije da se vakcinišu, jer je to zaista jedini način da normalizujemo život onako kako smo navikli da možemo da prošetamo i izađemo sa decom, da normalno idemo u kupovinu, da se vratimo normalnom životu. Na kraju krajeva, svi to i želimo, zar ne? Toliko puta ste tražili da ponovo imamo organizovana venčanja, kao ranije, da imamo proslave rođenja dece, da izlazimo u kafiće, pa, eto, to je jedini način da ponovo živimo normalno i bezbedno.Svi možete da se ljutite na predsednika koliko god hoćete, ali predsednik nije taj koji je doneo koronu u našu zemlju. On je taj koji se izborio da imamo sve postojeće vakcine u ponudi kada ih druge zemlje nemaju i nisu imale. On je taj koji pomaže i stranim državljanima u borbi protiv Kovida,

Znači, oni nemaju konkretan zahtev, osim da im nešto ne odgovara. Pa, nikome od nas ne odgovara da sedi kući i da već preko godinu dana nosi maske, stalno dezinfikuje ruke, drži odstojanje od dragih i najbližih.Žalosno je što imate nekoga kao što je Đilas, koji bukvalno ne spava, nego traži razlog da kritikuje i zamera na svakom potezu ove Vlade. To su vam oni ljudi koji kažu – ja volim svoju zemlju ali… Čim ima to „ali“ znači da nešto baš i ne voli tu zemlju i taj narod i da bi je najrađe opustošio i odneo sve, makar i na Mauricijus.Pazite sad, 68 miliona evra na 53 računa, plus sve što smo znali od ranije, da ne ponavljam, i ko zna koliko ćemo još pronaći na njegovim računima širom sveta, našeg bivšeg gradonačelnika Beograda.Šta mislite, dragi građani, koliko para biste imali na računima kada bi vam sve pare vratio nazad i svima jednako podelio?

mora, prosto mora da odbije poligraf. Ono što ja insistiram jeste da se nastavi sa istragom u koju moraju biti uključeni svi istražni organi ali da se isto uradi i sa gospodinom Jeremićem, Šolakom i pronađu svi njihovi saučesnici.Na sve ovo, Đilas sebe predstavlja kao žrtvu, jadnog, progonjenog političara, kojeg mi pokušavamo da predstavimo kao najvećeg lopova. Nedavno je izjavio da će biti priveden. Pitam se samo zbog čega, kad je tako čist. Da nije možda počeo da se kaje? Da neće možda i javno da se izvini građanima na pokradenom novcu? Očigledno je proradila panika, pa sve možemo da očekujemo od njega, jer je sateran u ćošak.Poštovani građani, 60% nas je dalo svoje poverenje predsedniku Vučiću na prethodnim izborima, a ne sumnjam da će tako biti i na predstojećim.Predsednik Vučić i ova Vlada su pokazali da rade sve kako bi nama bilo bolje, kako bi imali lepši i bezbedniji život i svi vidimo da se nije stalo sa radom i ekonomskim napretkom, uprkos pandemiji. U danu za glasanje podržaću sve predložene zakone. Zahvaljujem. **Elvira Kovač** Zahvaljujem se narodnoj poslanici Oliveri Ognjanović.Reč ima narodni poslanik Nenad Mitrović. **Nenad Uvažena predsedavajuća, gospodine ministre sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, danas na dnevnom redu imamo izmene i dopune Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova. Predloženim izmenama i dopunama Zakona o popisu stanovništva pomera se rok početka popisa zbog pandemije korona virusa.Ovim Zakonom o popisu stanovništva predviđaju se sveobuhvatni podaci o licu koje se popisuje. Popisivači koji učestvuju u popisu biće tehnički opremljeni tehnikom koja će olakšati unos podataka o licu koje se popisuje, što znači da će na raspolaganju imati laptop računare koji će u mnogome olakšati ovaj proces. Biće dovoljno vremena za obuku popisne komisije da na što bolji i kvalitetniji način obave ovaj posao.Ono na šta hoću da se osvrnem jeste poslednji popis stanovništva iz 2011. godine gde smo imali situaciju da je albanska nacionalna manjina bojkotovala popis stanovništva. Kao problem koji se pojavio bio je problem pri formiranju albanskog nacionalnog saveta u pogledu broja članova albanskog nacionalnog saveta, jer po zakonu broj članova određuje broj pripadnika nacionalne manjine koja se popisala na poslednjem popisu.S obzirom da će u predstojećem popisu nacionalni saveti nacionalnih manjina imati određenu ulogu, nadam se da se ovakva uloga albanske nacionalne manjine neće ponoviti.Zbog bojkota popisa 2011. godine koju sam pomenuo, došli smo u situaciju da 2015. godine radimo procenu broja stanovnika kao nešto što je bilo potrebno da bi se znalo koliki je broj stanovnika koji živi u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa. Procenu broja stanovnika radila je ekspertska međunarodna grupa koja je pre početka procene broja stanovnika zajednički sa predstavnicima Srba, Albanaca i Roma utvrdila način i metodologiju za procenu broja stanovnika. Tom procenom utvrđeno je da u Bujanovcu živi 38.300 stanovnika, u Preševu 28.000, u Medveđi 7.800.

38.300.Gospodine ministre, pre dva dana su bili izbori u opštini Preševo, vanredni lokalni izbori, i imali smo prilike da vidimo da je na te izbore izašlo 18.000 građana koji su glasali. Ovo što ja kažem, 28.000 stanovnika imamo po proceni, a u biračkom spisku opštine Preševo imamo 41.000 upisanih birača.Ja samo hoću da kažem da je Izborna lista Aleksandar Vučić - Za budućnost Preševa ostvarila istorijski rezultat, jer je 1.250 Srba izašlo i glasalo za listu zato što su prepoznali politiku koju vodi predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Srbije, da je to politika koja garantuje opstanak i ostanak na ovim prostorima.Ono što hoću da kažem jeste da u poslednje vreme imamo priliku da čujemo ovde, u Narodnoj skupštini, od mojih kolega poslanika Šaipa Kamberija i Nadije Bećiri problem pasivizacije prebivališta za lica koja žive u Bujanovcu, Preševu i Medveđi. Ta ista lica se nisu popisala na redovnom popisu stanovništva 2011. godine i nemamo informaciju da li su ta lica tu ili ne.Kao ne.Kao što sam već i rekao da će nacionalni saveti nacionalnih manjina imati određenu ulogu u ovom procesu, uveren sam da će se albanska nacionalna manjina popisati i da neće bojkotovati predstojeći popis, kako se problemi o kojima sam govorio ne bi ponavljali.Samo učešćem na popisu i utvrđivanjem pravog broja stanovnika omogućava nam da znamo koliko nam treba lekara, medicinskih sestara, učitelja, nastavnika, državnih službenika itd.Dame i gospodo narodni poslanici, u danu za glasanje vas pozivam da podržimo predložene izmene i dopune Zakona o popisu. Hvala. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Nenadu Mitroviću.Reč ima narodna poslanica Nevenka Kostadinova.Izvolite.

pred nama je Predlog zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine. Razlog za donošenje izmene jeste pandemija izazvana Kovidom koja je bukvalno promenila svet. Ne postoji oblast ili aktivnost koja nije pogođena ovom pandemijom.Dakle, usled poremećaja izazvanih pandemijom Srbija kao odgovorna država, kojoj je zdravlje njenog stanovništva na prvom mestu, odlučila je da pomeri prvobitno planirane rokove za organizovanje i sprovođenje popisa za šest meseci. Zakonom o popisu, koji smo usvojili februara prošle godine ovde u Skupštini, bilo je planirano da se popis stanovništva, domaćinstava i stanova sprovede od 1. do 30. aprila 2021. godine, a sada ovom izmenom Zakona o popisu se taj rok pomera na period od 1. do 31. oktobra 2021. godine.

globalne krize izazvane pandemijom Kovid 19 nije moguće sprovesti kvalitetan i bezbedan popis u planiranom terminu. Da bi se popis realizovao potrebno je sprovođenje niza aktivnosti koje zahtevaju kontakte, a sve to nosi rizik po zdravlje ljudi usled zaražavanja.

prilog ovog pomeranja roka je i preporuka Odeljenja za statistiku UN, kao i Populacionog fonda UN da države koje organizuju popis na tradicionalan način odlože popis kao najrazumnije rešenje. Srbija kao odgovorna država, kojoj je zdravlje stanovništva od početka pandemije bilo na prvom mestu, odlučila je da primeni ovo najrazumnije rešenje tj. da odloži popis na šest meseci.Proces meseci.Proces imunizacije u Srbiji je već počeo i intenzivno se i ubrzano sprovodi jer je Srbija jedina država u regionu koja ima dovoljno vakcina za imunizaciju svojih građana i po tome je u samom vrhu na listi zemalja po sprovođenju vakcinacije. Da Srbija prednjači u procesu imunizacije svedoci smo i ovih dana kada u pograničnim opštinama kakva je i moja opština dolaze naši građani koji imaju dvojno državljanstvo, koja žive u susednim republikama, da bi se vakcinisali u državi Srbiji.Period odlaganja popisa za šest meseci omogući će imunizaciju većeg dela stanovništva te će se rizik od zaražavanja učesnika u samom popisu bitno smanjiti.

se dolazi do potpunih, kvalitetnih i međunarodno uporedivih statističkih podataka koji su i dalje važni za planiranje društvenog i ekonomskog razvoja. Popisom se pravi rekapitulacija jednog desetogodišnjeg perioda iz koga se izvode zaključci kako su pojedine strategije uticale na životne cikluse, šta je bilo dobro, a šta nije dalo očekivane rezultate. Kako su promene u poslednjem desetogodišnjem periodu bile mnogo intenzivnije u odnosu na ranije periode to su i posledice i turbulencije bile mnogo krupnije i značajnije, vrlo često i neočekivane.Desetogodišnji period za nama obeležila je ekspanzija internet komunikacija, elementarne nepogode, klimatske promene, lokalne i globalne migracije. Erozija migracije koja se desila u poslednjih 50 godina najintenzivnija je bila u brdsko-planinskim predelima, u pograničnim i ruralnim oblastima, u nerazvijenim područjima, tamo gde nema adekvatne putne infrastrukture, tamo gde su surovi uslovi za život i tamo gde se teško obezbeđuje egzistencija.Kao posledicu toga imamo skroz prazne sredine, sela bez stanovništva, male gradove bez mladih i konstantan pritisak ka većim centrima. Zajedno sa tim imamo probleme i u većim gradovima koji ne mogu da prime toliki broj stanovništva. To dalje dovodi do problema, kao što su nedovoljan broj vrtića i škola, zagađenje vazduha i vode, problemi sa deponijama, a o stresnom načinu života da i ne govorimo.Jaz između razvijenih i ne razvijenih krajeva postaje sve veći. Statistika pokazuje da u ovom trenutku u ruralnim oblastima Srbije živi negde oko 40% stanovništva. Zadržavanje stanovništva u ruralnim oblastima jeste jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije. Realizacija razvojnih i infrastrukturnih projekata pokazuje da je politika Vlade posvećena ravnomernom regionalnom razvoju.Putna infrastruktura, izgradnja brzih saobraćajnica i autoputeva je prvi korak u tom pravcu. Izgradnja širokopojasnog interneta, o kome smo raspravljali ovde prošle nedelje, je takođe jedan od preduslova za ubrzani razvoj nerazvijenih sredina.

Kako ne bi izgubili mala rubna mesta poput Bosilegrada, Trgovišta, Crne Trave i drugih koji se suočavaju sa demografskim problemima, a što će se predstojećim popisom i utvrditi, potrebno je što hitnije preduzimanje krupnih koraka ka stvaranju uslova za kvalitetniji način života u malim i nerazvijenim sredinama.Za realizaciju tog cilja potrebno je, prvo, izgraditi kvalitetnu i adekvatnu putnu infrastrukturu, primeniti stimulativnu poresku politiku uz poreska rasterećenja i olakšice za investicije u takvim mestima, obezbediti subvencije za zapošljavanje u tim krajevima kako bi se usmerile investicije u krajevima za koje inače investitori nisu zainteresovani.

kraju, u danu za glasanje ja ću podržati Predlog zakona koji imamo danas na dnevnom redu. Zahvaljujem.

Zahvaljujem predsedavajuća.Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, pandemija virusa Kovid 19 je pre godinu dana postala naša svakodnevnica i pored nekih životnih navika primorala nas da i pojedine zakonske regulative prilagodimo novonastaloj situaciji.To je slučaj za Zakonom o popisu stanovništva, stanova i domaćinstava i zbog pomenute krize virusom Kovid 19 nije moguće sprovesti planirani popis u periodu koji je naznačen i verovatno će on biti odložen za narednu 2022. godinu.Pored izmena zakona koje se tiču termina sprovođenja popisa svakako da se veća budžetska sredstva moraju izdvojiti i za obuku obuku popisivača, instruktora, nabavku sve neophodne opreme, počev od dezinfekcionih sredstava i svega onoga što je potrebno da bi se taj popis sproveo na adekvatan način jer nam je i u ovom slučaju zdravlje naših građana na prvom mestu.Mi svu svoju energiju u narednom periodu moramo usmeriti ka pobedi nad Kovidom-19, a to ćemo ostvariti samo masovnom imunizacijom.Značaj popisa stanovništva ogleda se pre svega u prepoznavanju demografskih izazova i problema sa kojima se suočavaju sve države, pa i Srbija i na osnovu njih će se i odrediti i formirati smernice za rešavanje istih. To svakako ubrzava i planirani razvoj u oblasti ekonomije, obrazovanja, zdravstva i ostalih ekonomskih i društvenih sfera.Mi smo svedoci da decenijama unazad imamo masovne migracije stanovništva, pre svega ta kretanja se odnose na migracije stanovništva iz seoskih u gradska područja, ali i migracije iz zemlje u inostranstvo. U oba slučaja, što naravno nije dobro, to dovodi do toga da imamo pustošenje u pojedinim delovima naše zemlje, a to svakako u kombinaciji sa belom kombinaciji sa belom kugom čini jedan od najvećih problema sa kojima se momentalno moramo suočiti i za čije rešavanje moramo tražiti adekvatna rešenja.Preciznim popisom stanovništva koje će se sprovesti dobićemo uvid uvid u razloge zbog kojih se navedene migracije dešavaju, posledice koje ostavljaju i način za njihovo otklanjanje.Država je već preuzela određene korake i postavila temelje ka rešavanju ovog problema. Kada to kažem svakako mislim na formiranje Ministarstva za demografiju i populacionu politiku i Ministarstvo za brigu o selu. Na taj način država pokazuje da je prepoznala problem i da teži njegovom rešavanju i kroz institucije, a svakako da i program ove Vlade, odnosno plan Srbija 20-25 sadrži precizni navedene projekte koji će sprečiti dalji odliv cilj je svakako snažna i jaka Srbija, Srbija koja stvara uslove za ostanak i opstanak svog naroda na ovom prostoru i podstiče natalitet kako ne bismo gubili cele generacije. Zbog toga na sve načine moramo sačuvati mir i stabilnost, jer je on osnov svega.Pored tog navedenog kretanja stanovništva izazvanog ekonomskim razlozima Srbija je kroz svoju dugu istoriju, istoriju, odnosno njeno stanovništvo je bilo suočeno sa ozbiljnim gubicima ljudskih života u ratnim vremenima. Podsetiću vas samo da je u Prvom svetskom ratu Srbija srazmerno broju stanovništva podnela najveće žrtve, izgubila gotovo jednu trećinu svog stanovništva.O gubicima stanovništva i stradanju ovog naroda u Drugom svetskom ratu u našoj i sada okolnim državama ne moram da govori, u skorijoj prošlosti smo svakako bili svedoci nasilnog iseljavanja našeg naroda sa teritorije južne srpske pokrajine, Srpske Krajine i današnje Federacije Bosne i Hercegovine.Ono što se nije sprovelo, što se nije uspelo sprovesti u delo likvidacijom i preterivanjem stanovništva sa tog prostora sprovodilo se, nažalost sprovodi se i dan danas asimilacijom, odnosno zabranom korišćenja jezika, pisma i religije kako u Hrvatskoj, tako čak i u Crnoj Gori, a sve sa jednim ciljem, ciljem da se uništi srpski nacionalni identitet.Moramo da nastavimo da osnažujemo našu državu, jer se mnogo puta pokazalo da položaj naših sunarodnika u okruženju u mnogome zavisi od stanja Srbije, odnosno Matice.Takođe, moramo raditi na popravljanju položaja i kvaliteta života građana Srbije, jer pored navedenog nasilnog raseljavanja stanovništva naši sugrađani su napuštali ovu zemlju najprostije rečeno u potrazi za boljim životom. Te uslove ćemo se svim silama truditi da ostvarimo ovde i da utičemo na odluku onih koji su se odselili iz Srbije da se u jednom trenutku vrate u otadžbinu.Ulaganjem u infrastrukturu, pre svega u auto-puteve, brze železnice kojima naši sunarodnici kojima naši sunarodnici više neće odlaziti iz Srbije, već se vraćati u nju, otvaranjem fabrika, otvaranjem škola i vrtića, bolnica, podizanjem životnog standarda. Sve su to ciljevi koje smo sebi postavili i čijem ćemo ostvarenju težiti.Takođe, težiti.Takođe, merama populacione politike uticaćemo na svest mladih ljudi o značaju porodice i motivisati ih za njeno zasnivanje.Poštovane dame i gospodo, dužnost i obaveza svih nas ovde jeste da sačuvamo biološku budućnost Srbije.Često slušamo tvrdnje da je Srbija u nekoj bliskoj prošlosti izgubila sve ratove koje je vodila. O tome može da se diskutuje i o tome se može raspravljati, međutim pred nama je jedna druga bitka i jedna možda mnogo važnija bitka, ona se neće voditi protiv nekog spoljnog neprijatelja, već ćemo je voditi protiv nas samih, a to je pre svega bitka za biološki opstanak našeg naroda. Ukoliko bismo tu bitku izgubili i ukoliko je izgubimo onda nam ni svi putevi i fabrike koje gradimo i koje ćemo grditi u budućnosti u narednom periodu zaista neće značiti ama baš ništa. Živela Srbija.

popis stanovništva bi trebao da se održi od 1. aprila do 30. aprila ove godine, međutim, zbog novonastale situacije, odnosno situacije koja traje nažalost već godinu dana, pandemije ili zaraza koja vlada čitavim svetom Kovid 19, nismo u situaciji zbog čuvanja zdravlja građana Republike Srbije da taj popis odradimo sada. Popis je bio pomeren za oktobar mesec, međutim i to je previše blizu i amandmanom mog kolege gospodina Đorđa Todorovića, mi smo pomerili popis za 2022. godinu i to za oktobar mesec, tačnije od 1. oktobra do 31. oktobra 2022. godine, što je dobro, jer čuvamo zdravlje građana Republike Srbije.Što se samog popisa tiče, trebalo bi da svi izađu na popis. Vrlo je važno, jer kreiramo tako državne politike pod jedan. Pod dva, znaćemo tačan odnos između mortaliteta i nataliteta. Nažalost, još uvek je mortalitet veći od nataliteta. Mi smo čak doneli zakon pre par godina o finansijskoj podršci porodica sa decom. Tako da finansiramo prvo, drugo, treće i četvrto dete, što je odlično. Za prvo dete imamo stimulans, odnosno jednokratnu pomoć od 100.000 dinara. Za drugo dete imamo dve godine pomoć na mesečnom nivou od 10.000 dinara. Za treće dete imamo 10 godina na mesečnom nivou pomoć od 12.000 dinara i za četvrto dete stimulans je 10 godina na mesečnom nivou 18.000 dinara.Zašto ovo po treći put, moje koleginice su već spomenule, ja takođe govorim o tome? Jer je jako važno da buduće majke znaju da država pomaže majkama koje žele da svojim doprinosom, odnosno rađanjem dece populacija, odnosno natalitet u Srbiji bude veći od mortaliteta, što je svuda prirodno, jel.Zatim, kada radimo popis vrlo je bitan kontakt sa građanima, obzirom da je u pitanju 20.000 ljudi, što 5.000 instruktora, što 15.000 popisivača, neminovno je da dođe do kontakta, obilazite nečije kuće, stanove, a to nije dobro. Treba da postoji edukacija, opet ste u kontaktu sa ljudima koji treba da slušaju vašu edukaciju, znači sve se radi na tome da bi se zaštitilo zdravlje građana Republike Srbije.Juče Srbije.Juče sam slušala izveštaje što se kovida tiče, nisu dobri, pa ovim putem apelujem na građane Republike Srbije, ko hoće da primi vakcinu, neka primi, nije obavezna, ali je mnogo dobro da primimo vakcinu, jer ćemo zaštiti masu građana od nas samih. Ne znam šta da kažem, ali pre svega dugujemo zahvalnost svojim doktorima koji danonoćno rade, medicinskim sestrama i ne samo njima, nego i svim ljudima koji učestvuju u lečenju ljudi kojih je sve više po bolnicama. Ne znam šta bi se desilo da nismo izgradili ove dve kovid bolnice, jednu u Batajnici sa 930 ležajeva, ležajeva, drugu u Kruševcu sa 500.Čula sam juče da je u Batajnici već 900 ljudi u bolnici, u Kruševcu je više 250 ljudi. Što kaže jedan lekar, svaka čast tim lekarima, prave se žurke. Bila sam i ja mlada, zar ne možemo još malo da se strpimo, da revakcinisanih bude dva miliona, znamo da treba da bude tri miliona u Srbiji vakcinisanih i revakcinisanih da bi pandemiju držali pod kontrolom, da bi se ova pošast jednom završila. Da imaju žurke, ali u skafanderima, da vide kako to izgleda kada ste pod 10 sati u skafanderu, kad nemate vazduha da dišete, zar je prirodno da neko ima onoliko tešku opremu, a bore se za svakog građanina Republike Srbije. Znači, strpite se, dajte malo oduška na drugoj strani, čitajte knjige, zabavljajte se. Svi smo bili mladi, nije period za žurke. Razumem mladost, svaka čast mladim ljudima. Još malo dok ovo prođe i vakcinišite se, to je moj savet.Što se tiče ovog popisa, trebalo bi ući svuda, u ustanove socijalne zaštite, trebalo bi ući u bolnice, trebalo bi ući u domove za nezbrinutu decu, to sada nije moguće. Ne samo to, država je baš pametno smislila da baš zbog kovida, zbog ove pandemije obuči ljude koji su već zaposleni da unutar toga rade taj popis, što je po meni odlično. Naravno da će dobiti nadoknadu za to.

eliminisali iz naših života da se vratimo normalnom življenju.Nažalost, migracije su vrlo česte i dešavaju se od kad je sveta i veka, a Srbija je nekako zapad-istok, istok-zapadu, put na drumu, pa smo uglavnom smetali velikim silama, opet kažem, nažalost, u Balkanskim ratovima, u Prvom svetskom ratu, u Drugom svetskom ratu, u ratovima

nestalo je, poginulo, više od milion ljudi, više od milion Srba. To je nedopustivo. Nadam se da se to nikada više neće ponoviti, zahvaljujući izuzetno mudroj politici našeg predsednika gospodina Aleksandra Vučića, sigurna sam da do toga nikada više neće doći.Što se prokreacije odnosno nataliteta, rekla sam već koje smo mere sproveli, ali ne samo to, jedan od ciljeva Vlade Republike Srbije Srbije je i Strategija 2020-2025, koja se upravo trudi da napravi poslovni ambijent da bi se mladi ljudi vratili u Republiku Srbiju. Zato je odvojeno 600 miliona evra. Takođe, treba povezati dijasporu sa maticom Republikom Srbijom, to se takođe radi. Umesto za naučno-tehnološka istraživanja, gde je do prošle godine izdvajano 0,87% od budžeta, treba se izdvojiti bar 2%, i to će sigurna sam, tako i biti. Treba obratiti veću pažnju i veći budžet dati kulturi. Sigurna sam da će se to tako i desiti.Sada pravim digresiju, prosto moram, juče je najvažnija vest što se mene tiče, naravno osim zdravlja stanovnika Republike Srbije je u negativnom kontekstu, da gospodin Đilas, nađeni su mu novi računi, na 53 računa u 17 zemalja ima tačno 67. 966.814,00 evra. Draga gospodo za te pare je mogao da napravi četiri kovid bolnice, mogao je da napravi, sa plus oni 619 svojih miliona i 35 stanova i ko zna čega ćemo još naći, mnogo toga. Mogao je npr, sa 619 miliona da napravi Moravski koridor, bilo bi mu ime zapamćeno u istoriji. Tako nešto se ne radi. radi. Sigurna sam da će naši istražni organi da urade posao kako treba i da će ovaj gospodin, i ne samo on, nego svi koji kradu, da li je to opozicija, ili pozicija, biti iza rešetaka.Što se tiče popisa, naravno da ga trebamo raditi i radićemo ga, pošto postoje stavke koje ste veroispovesti ili nacionalnosti, ovo je slobodna zemlja, jedna demokratska, otvorena zemlja koja ima apsolutno isti princip i stav prema svakome, treba svako najnormalnije, bez ikakve bojazni da se izjasni, jer ovo je prosto zemlja koja otvorenog srca prima sve. Hvala na pažnji.

Predlog zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva domaćinstava i stanova u 2021. godini, osnovni razlog izmena ovog zakona je što je pandemija. Popis se odlaže za šest meseci i to su jasni razlozi zašto se odlaže popis za pola godine.Nadam se da će za pola godine moći da se izvrši popis u jednom punom kapacitetu, jer imajući u vidu dosadašnju borbu sa pandemijom, angažovanje i rezultati predsednika države, Vlade i zdravstvenog sistema, jednostavno daju nam tu nadu da će za šest meseci pandemija već biti na kraju.Što se tiče popisa, zli jezici kažu da je statistika tačan skup netačnih podataka. Ja kažem da je statistika tačan skup tačnih podataka. Nadam se da ćemo to i realizovati kroz ovaj popis.Jako je bitno da se odgovorno, kvalitetno i tačno prikupe podaci sa terena. Na osnovu podataka sa terena rade se projekcije razvoja ove države u svim njenim oblastima.Ono što ja posebno hoću da akcentujem, to je da iz ovog popisa izvučemo pravac ostanka i opstanka stanovništva u seoskom području, kao i opština sa većinskim seoskim stanovništvom. Jer, svedoci smo da jednostavno ti prostori nam se gase, a ti prostori su prepuni jednog srpskog bogatstva od poljoprivrede, preko rudnih bogatstava itd, da ne kažem preko reka, kvalitetne vode, šuma itd.Ono itd.Ono što prvenstveno treba naći pravac i mogućnost da se omogući veliki broj brakova u seoskom području. Mi imamo veliki broj momaka u seoskim područjima koji nisu oženjeni. Treba da imamo veći broj brakova, veći broj dece. Samim tim omogućavamo i ostanak i opstanak stanovništva u seoskom području, a Srbija je u svim kriznim momentima, glavni oslonac imala u seoskom prostoru i seoskom stanovništvu.Želim

Osnovne jedinice popisa su republika, gradovi, opštine, statistički krugovi i popisni

Što znači da sve promene i izmene granica, popisnih jedinica, mislim prvenstveno na statističke i popisne krugove, se radi između popisa i jednostavno promene ukupnog sadržaja u okviru popisnih jedinica, odnosno prvenstveno onog popisnog kruga koji je osnovna jedinica popisa. Znači,

da unutrašnji sadržaj jednostavno bude što ažurniji, mislim prvenstveno na nepokretnosti, na stanove, na ulice, na kućne brojeve, da bi jednostavno popisivaču bio lak i pojednostavljen posao.Bez kvalitetnih podataka, koje radi Republički geodetski zavod, nije moguće uraditi kvalitetan popis. Nema kvalitetnog popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, bez dobro pripremljenih podataka popisnih krugova, kao osnovnih jedinica, odnosno dobrog rada Republičkog geodetskog zavoda i njegovih radnih jedinica, odnosno katastara, širom Srbije.Ja sam ovo hteo da istaknem, jer ovaj važan i kontinuirani rad Republičkog zavoda, odnosno katastara, nije dovoljno vidljiv i on predstavlja bazu popisa. Kakva baza, takav i kvalitet popisa. Zahvaljujem. Vukojičić. **Milanka Jevtović Vukojičić** Zahvaljujem, poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, za poslaničku grupu Aleksandar Vučić – Za našu decu, pitanje očuvanja života i zdravlja građana, je princip broj jedan, upravo onaj princip koji je predsednik republike Aleksandar Vučić, navodeći šest osnovnih principa za rad Vlade, formulisao tako da je princip očuvanja života i zdravlja građana prioritet broj jedan. Taj princip prihvatila je Vlada i ona u donošenju zakona, i te kako vode računa o očuvanju života i zdravlja svakog građanina Republike Srbije, bilo da je u pitanju dete, bilo da je u pitanju mladi, bilo da je u pitanju odrasli, ili stari stanovnik Republike Srbije.Ono što moram da naglasim, a tiče se ovog Zakona o popisu stanovništva, odnosno tiče se njegovog odlaganja, to je da je u fokusu ovog zakona ponovo stavljeno očuvanje života i zdravlja, kako građana koji treba da budu popisani, tako i popisivača i instruktora. Znači, zakon se odlaže, odnosno popisivanje stanovništva se odlaže, upravo iz razloga pandemije Kovida-19, pandemije koja je zahvatila čitav svet, ali Republika Srbija, zahvaljujući našem predsedniku, zahvaljujući odgovornoj Vladi i te kako uspešno se bori sa svim posledicama koje sa sobom nosi ova pandemija.Moram da istaknem da je sam popis stanovništva, i te kako važan alat u prikupljanju tačnih, pouzdanih i kvalitetnih, ali i ono što je vrlo važno, međunarodno uporedivih podataka. Zašta služe ti podaci koji se prikupljaju tokom popisa, tokom popisa, odnosno putem statističkog istraživanja? Služe pre svega, za donošenje adekvatnih politika, na nivou države i to politika koje se odnose na sve segmente našeg društva i ekonomija i zdravstvo i demografija, socijalna zaštita, socijalna politika i poljoprivreda. Da bi se donosili adekvatni planovi, to znači da je država spremna da na realnim osnovama adekvatno i blagovremeno odgovori na sve potrebe njenih građana. To, takođe znači da će se pratiti sprovođenje tih planova i programa i da će se, naravno blagovremeno i u pravom momentu otklanjati uočeni nedostaci.Ono što moram da istaknem, to je da je Vlada Republike Srbije i naravno naš predsednik Aleksandar Vučić, u borbi sa kovidom, a u cilju lečenja svih onih koji su oboleli od kovida, izgradila samo četiri meseca, dve kovid bolnice, i to u Batajnici i Kruševcu. U planu je izgradnja treće

Srbija je jedina zemlja na svetu gde građani mogu da biraju kojom vakcinom žele da se vakcinišu, a vakcinu ima četiri. Srbija je jedina zemlja koja je pokazala solidarnost i humanost prema svojim susedima ali i prema drugim zemljama, samo za vikend 22 hiljade stranih državljana dobilo je vakcinu u Republici Srbiji. Srbija pomaže isporukom vakcina i Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj i Severnoj Makedoniji ali je avion sa medicinskom opremom uputila na početku pandemije i Italiji koja je moramo priznati u ekonomskom smislu mnogo bogatija od nas.Šta je radio Dragan Đilas do 2011. godine? Pljačkao je narodne pare, 619 miliona evra za vreme vršenja gradonačelnika bilo je na njegovim računima. Novac je izneo na 53 svoja računa u 17 različitih destinacija sveta. Taj iznos novca koji je izneo 68 miliona evra, sa 68 miliona evra Dragan Đilas od tih pokradenih para, može da vrati građanima i mogao je lekara da finansira za pet godina, dve hiljade medicinskih sestara takođe u vremensko trajanju od pet godina, hiljade 219 respiratora. Ali, to Draganu Đilasu pljačkašu narodnih para nikada nije ni palo na pamet, jer Dragana Đilasa i žutoj tajkunskoj hobotnici građani su bili na zadnjem mestu. Oni su građane Srbije ubeđivali da je ekonomska kriza 2009. godine bila šansa, tačno šansa za njihove privatne džepove, a poniženje i siromaštvo za ogromne građane Republike Srbije.Na kraju, želim da naglasim, da Srbija veruje politici koju sprovodi SNS, koju sprovodi SNS, veruje politici Aleksandra Vučića, veruje politici pobednika, a to su pokazali i izbori u nedelju koji su održani u Kosjeriću gde je SNS osvojila duplo više glasova nego pre četiri godine, 67% od ukupno izašlih takođe rekordnih 72% građana, ubedljivo je pobedila i u Zaječaru. Prema tome, Srbija i građani Srbije vide ko ih vodi u bolju budućnost, njih i njihove dece. Zahvaljujem. vam.Reč ima Rajka Matović. Zahvaljujem, predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnikom, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se nalaze izmene i dopune Zakona o popisu stanovništva. Ovaj zakon je usvojen prošle godine, a popis stanovništva je planiran da se odradi tokom 2021. godine, to jest ove tekuće godine. Popis stanovništva se radi svake desete godine i predstavlja dragoceni izvor demografskih podataka, a demografski podaci nam nažalost i nisu baš naklonjeni.Demografski problemi u Srbiji i na ovim prostorima datiraju već decenijama. Najveći problemi sa kojima se suočavamo trenutno su iseljavanje stanovništva, pad nataliteta, porast prosečne starosti stanovništva. Neophodno je konstantno boriti se sa ovim problemima jer u pogledu i razmeni ovog problema u odnosu sa ostalim problemima ovo predstavlja gorući problem jednog društva. Politika koju sprovodi predsednik Republike Aleksandar Vučić i sve vlade od 2014. godine pa na ovamo, počele su da preduzimaju konkretne mere i podsticaje za rešavanje ovih problema, a pojedine rezultate mi već možemo i danas da vidimo.Mera

za treće dete 12 hiljada i četvrto dete 18 hiljada tokom deset godina. Ovo predstavlja veoma veliku podršku roditeljima, a sprovodi se u cilju podizanja nataliteta.Migracija mladih ljudi sa sela u gradove predstavlja dosta veliki problem. Preduzete su mere, sa jedne strane, pomoći mladim poljoprivrednicima, u vidu kroz subvencije, a sa druge strane, gradeći dobru infrastrukturu kroz celu državu, trudimo se da omogućimo podjednake šanse za razvoj građanima i u gradovima ali i u ruralnim delovima naše države.Iseljavanje građana je problem sa kojima se suočavaju dosta razvijenije zemlje od naše, pa tako lekari iz Nemačke idu u ekonomski razvijenije države Skandinavije da tamo rade. Prema tome, to je problem, pošto društvo teži ka slobodnom prometu i ljudi i robe, to nije problem samo naše države, nego mnoge države se suočavaju sa tim problemom. Mi ne možemo na silu da zaustavimo nekoga ukoliko je rešio da ode u neku drugu državu, ali možemo da se potrudimo da mu obezbedimo što bolje uslove za rad, što bolji privredni ambijent kako bi doveli strane investicije, bolje kompanije, podigli plate, i na taj način se potrudili da zadržimo sve mlade ljude ovde.Popis stanovišta je trebalo da bude odrađen ove godine u aprilu, ali se iz razumljivih razloga epidemije odlaže za, verovatno, narednu godinu. po ovoj trenutnoj situaciji izazvanoj korona virusom mogu videti rezultati preduzetih mera predsednika Aleksandra Vučića – obnovili smo bolnice, opremili ih najnovijom opremom, podigli plate zdravstvenim radnicima, stvorili smo takve uslove da se danas zdravstveni radnici vraćaju iz zapadnoevropskih zemalja u Srbiju. ne svi i nećemo moći da vratimo svakog čoveka koji je otišao preko da radi, ali se moramo potruditi oko svakog pojedinca da ga vratimo u našu državu.Građani Srbije su danas u prilici da se vakcinišu i osim što su obezbeđene vakcine za svakog ko želi da se vakciniše, mi imamo mogućnost izbora između četiri različite vakcine, što mnogi građani Evrope mogu samo da pomisle.Ovom prilikom takođe apelujem na sve građane Republike Srbije da se odazovu vakcinaciji, jer je vakcinacija jedini izlaz iz ove situacije.A

Da li vi znate koliko predstavlja 68 miliona dolara? To su tri nove kovid bolnice u Batajnici, to je 2.200 respiratora, to je petogodišnja plata za jednog lekara, to su 192 hiljade minimalnih zarada i to je jednokratna pomoć od 50 evra svakom penzioneru.Zbog takve politike kakvu je vodio Dragan Đilas, građani Srbije su se iseljavali iz Srbije i odlazili u druge zemlje da rade i žive, a zbog politike kakvu vodi predsednik Aleksandar Vučić, danas se građani Srbije vraćaju u svoju otadžbinu.Nadam se da će se stvoriti uslovi da se ovaj popis stanovništva sprovede kako treba, a ja ću u danu za glasanje, zajedno sa svojim kolegama iz poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, glasati za predložene izmene zakona.